Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. - Konači prijedlog Zakona o platnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 443 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo dozvolite mi u nekoliko rečenica da predstavim Konačni prijedlog Zakona o platnom prometu. Da se nešto malo vratimo i u prošlost i da i da zapravo kažemo da zbog iznimnog značenja koji Platni promet ima u gospodarskom i financijskom sustavu kao okosnica tijeka gospodarstva Platni promet u Republici Hrvatskoj zapravo rano postao predmet zakonske regulative, tamo još 1993. godine. Mi iz Ministarstva financija kažemo, to je bio prvi korak transformacije Platnog prometa kada je postignut Zakonom o platnom prometu u zemlji, čiji je zapravo bio zametak pretvaranja Platnog prometa Republike Hrvatske u suvremeni sustav platnog prometa. Drugi korak ove transformacije je bio 2001. godine, kada je donešen važeći Zakon o platnom prometu, koji je zapravo prenio obavljanje poslova Platnog prometa iz bivšeg Zavoda za platni promet u banke, čime su stvoreni preduvjeti za razvoj platnog prometa u skladu sa suvremenim standardima platnog prometa u svijetu. I konačno ja bih rekao ovaj treći korak koji je sigurno jedna stepenica, a možemo reći i nekoliko prema gore, ove ukupne transformacije. S jedne strane cilj ovog Konačnog prijedloga Zakona je usklađivanje s Direktivom Europske unije, odnosno Europske zajednice 64 iz 2007. godine, ali naravno uređivanje zakonodavnog okvira platnog prometa koji će omogućiti nekoliko važnih stvari, a ja bih ih sada i pobrojao. Broj 1. to je uspostava modernih i sveobuhvatnih pravila primjenjivih na sve platne usluge, jednostavno učinkovito i sigurno izvršenje prekograničnih plaćanja na istoj razini kao izvršenje domaćih plaćanja, poticanje konkurentnosti na tržištu uvođenjem novih sudionika radi povećanja efikasnosti i snižavanja troškova, stvaranje nužnih preduvjeta da i korisnici platnih usluga u Republici Hrvatskoj, kada Republika Hrvatska postane punopravna članica Europske unije i monetarne unije, može koristiti jedinstvenu platnu eurozonu, skraćenica na engleskom SEPA "Single Euro payments Area" u kojoj će pravne i fizičke osobe zadavati i primati i davati plaće u eurima pod istim osnovnim uvjetima, s istim pravima i obvezama neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome radi li se o prekograničnim ili domaćim plaćanjima. Budući da se radi o vrlo složenoj transformaciji sustava, mi predlažemo stupanje na snagu ovog zakona s 1. siječnja 2011. godine, zbog dužeg procesa upoznavanja s novim pravilima, ali naravno i prilagodbe novom sustavu. Isto tako vrlo je važno reći da je ovim Konačnim prijedlogom zakona da smo zadržali niz dobrih rješenja iz postojećeg platnog sustava. I posebice treba pobrojati i zapravo zadržavanje odredbi po kojima transakcijske račune, tekuće i žiro-račune i dalje vode kreditne institucije, zadržavamo vodeće brojeve banaka i izvršavanje transakcije između kreditnih institucija, ostajemo pri kraćim rokovima izvršenja za nacionalne platne transakcije u našoj valuti, te naravno zadržavamo hrvatski sustav velikih plaćanja i nacionalni klinički sustav. Iz opsežnog teksta i niz novina koje se nalaze pred vama, posebno bih izdvojio slijedeće novine koje zakon uvodi u naš platni sustav u cilju poboljšanja, odnosno u cilju sveobuhvatnog poboljšanja. Ovim se zakonom objedinjuje kunski i devizni platni promet, te se taksativno definiraju platne usluge i njihovi pružatelji. Poseban se naglasak stavlja na zaštitu prava potrošača koji su korisnici platnih usluga. Složit će se da i u čitavom u čitavom nizu drugih zakona iz područja financijskog sustava zapravo dobar dio naglaska upravo bio na zaštitu prava potrošača. Naravno, omogućujemo i podnošenje pritužbi Hrvatskoj narodnoj banci kao i izvansudsko rješavanje sporova podnošenjem prijedloga za mirenje. Isto tako uvodi se nova kategorija pružatelja usluga platnog prometa, odnosno institucija za Platni promet. To su pravne osobe koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga, te imaju temeljni kapital u razredima od 150, 400 tisuća do milijun kuna, naravno ovisno o vrstama platnih usluga koje mogu pružati. U području upravljanja platnim sustavima, uređuje se pitanje upravitelja platnih sustavima, te licenciranje i nadzor nad platnim sustavima preneseno u nadležnost Hrvatske narodne banke. I konačno dozvolite mi, a sukladno raspravi koja je vođena i na matičnom odboru, a možda i na nekim drugim, napomenuo bih kako postoji i niz pitanja koja su uređena važećim Zakonom o platnom prometu u zemlji, a više nisu predmet ovog konačnog prijedloga zakona. Između ostalog ovo se odnosi na pitanje prisilne naplate po ovršnim rješenjima i blokadama računa, te vođenju i sadržaju jedinstvenog registra računa. Naravno, to ne znači da ova pitanja neće biti riješena nekim drugim zakonskim prijedlozima, nego dapače. Sukladno puno harmonizaciji s europskom pravnom stečevinom, Ministarstvo financija i Vlada Republike Hrvatske u završnim pripremama posebnog propisa kojeg će urediti i ova područja, a to je Zakon o prisilnoj naplati. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun? Predsjednik Odbora, gospodin Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, cijenjeni kolege i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 41. sjednici održanoj 14. listopada 2009. godine Prijedlog zakona o platnom prometu, s konačnim prijedlogom zakona i to kao matično radno tijelo. uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije te da se Republika Hrvatska obvezala donijeti ovaj zakon radi usklađivanja pregovaračkog poglavlja 4 – Sloboda kretanja kapitala s pravnom stečevinom Europske unije. Kao glavni razlog izrade ovog zakona iznijeto je prenošenje u domaće zakonodavstvo odredbe Direktive 2007/64 EZ o uslugama platnog prometa na unutarnje tržište kojom se mijenja i dopunjuju dosadašnje direktive a ukida Direktiva 97/5 EZ-a. Isto tako, naglašeno je da ovim zakonom se definira platne usluge i pružatelja platnih usluga, detaljno propisuje opseg informiranja koji je pružatelj platnih usluga dužan dati korisniku te ostala prava i obveze u vezi pružanja i korištenja platnih usluga. U platni sustav uvodi se nova kategorija pružatelja platnih usluga i to institucije za platni promet. Također, oaj zakon objedinjuje domaći platni promet i platni promet s inozemstvom te propisuje rokove izvršenja između pružatelja platnih usluga kod nacionalnih, prekograničnih, međunarodnih platnih transakcija. U raspravi na odboru iznijeto je mišljenje da se radi o vrlo složenom zakonu koji će donijeti velike promjene u cjelokupnoj financijskoj i bankovnoj industriji u Hrvatskoj te da je od velike važnosti da se podzakonski akti kvalitetno naprave jer će se na taj način izbjeći barem dio potencijalnih problema. Nužno je da svi podzakonski akti budu pripremljeni na vrijeme i doneseni što je moguće ranije nakon stupanja zakona na snagu. Nakon provedene rasprave Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o platnom prometu. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže da se Zakon o platnom prometu prihvati po hitnom postupku Hvala. deblokirana pojedina poglavlja od strane Republike Slovenije a s druge strane Republika Hrvatska je preuzela obvezu usklađivanja svojeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije a ovaj zakon je izvršenje te obveze u poglavlju 4 – Sloboda kretanja kapitala pregovaračkog procesa. Direktivom 2007/64 Europskog parlamenta po prvi put su utvrđena jedinstvena pravila platnog prometa za cijelo područje Europske unije a zemlje članice su dužne uskladiti svoje nacionalno gospodarstvo s njezinim odredbama do 1. studenog 2009. godine. Mi kao vrlo ozbiljna buduća članica Europske unije također moramo izvršiti sve relevantne zakonske izmjene i prilagodbe kako bi uspješno završili pregovaračke poslove i zatvorili sva otvorena poglavlja. Postojeći Zakon o platnom prometu zemlje iz 2001. godine regulirao je samo platni promet u zemlji a drugim Zakonom o deviznom poslovanju platni promet s inozemstvom. Kako bi izmjene i dopune postojećih zakona bile vrlo opsežne, komplicirane i netransparentne išlo se na prijedlog potpuno novog zakona kojim bi se na jedinstveni način regulirao platni promet u zemlji ali i s inozemstvom odnosno u skoroj budućnosti među ravnopravnim članicama Istovremeno bi se ukinule određene odredbe važećeg Zakona o deviznom poslovanju. Već u 1. članku ovog zakona koji regulira što je predmet zakona naglašava se obveza informiranja korisnika platnih usluga o uvjetima za pružanje usluga i pruženim platnim uslugama te prava i obveze u vezi s pružanjem i davanjem platnih usluga. Informiranju korisnika platnih usluga posvećena je posebna pozornost što potvrđuje i činjenica da je čitava Glava II. zakona namijenjena regulativi obveze informiranja korisnika platnih usluga. Dakle, cijeli set odredbi ide u smjeru zaštite potrošača. S obzirom da su u prijedlog zakona ugrađene odredbe već navedene direktive Europske unije u zakon su dodani novi pojmovi, njihove definicije i značenje tako da u provedbi zakona ne bi bilo dvojbi i nedoumica o njihovom suštinskom značenju. To definiranje pojma bilo je neophodno jer u našoj dosadašnjoj praksi nije bila korištena terminologija koja se koristi u pravnoj regulativi Europske unije. Ovim se zakonom u naš platni sustav uvode nove kategorije pružatelja platnih usluga kojima je sjedište u Republici Hrvatskoj ali i one kojima je sjedište u zemlji članici Europske unije. Time su stvoreni formalni preduvjeti da se naš platni sustav danom stupanja Hrvatske u Europsku uniju implementira u platni sustav Člankom 5. zakona decidirano su nabrojani pružatelji platnih usluga koji smiju obavljati platne usluge te propisane granice pružanja platnih usluga za pojedine kategorije pružatelja usluga. Prijedlogom zakona prvi puta se regulira poslovanje kartičarskih kompanija i mobilnih operatera u sferi plaćanja putem mobilnih uređaja u Republici Hrvatskoj što smatramo pozitivnim korakom. Institucije za platni promet u smislu ovog zakona račune odnosno sredstva koja prima od svojih korisnika usluga mogu isključivo koristiti za obavljanje platnih transakcija a ona nikako nisu depozit ili druga povratna sredstva. U Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice posebno smo zadovoljni time što su zakonom točno regulirana prava ali i obveze kako pružatelja platnih usluga tako i korisnika platnih usluga. Tu su sve stvari jasno nedvojbeno postavljene. Utvrđene su odgovornosti za neizvršenje preuzetih obveza svakog sudionika u platnom prometu, rokovi u kojima se određeni poslovi moraju izvršiti kao i naknade štete koja je nastala zbog neizvršenja ili neurednog, nepravovremenog i netočnog izvršenja platne transakcije. Isto tako, zakonom je propisana zaštita podataka korisnika platnih usluga kao i način rješavanja pritužbi i sporova koji mogu nastati između sudionika u platnom prometu. Smatramo da je pored toga što su zakonom zaista precizno regulirani uvjeti osnivanja i rad institucija za platni promet posebna pažnja posvećena u Zakonu o nadzoru nad radom tih institucija koji obavlja Hrvatska narodna banka. Vidljivo je nastojanje da se tu ništa ne prepusti slučaju, dakle utvrđen je način obavljanja nadzora, vrsta i postupak nadzor, nadzorne mjere kao i posljedice neizvršenja preuzetih obveza. Institucija za platni promet dužna je izvještavati Hrvatsku narodnu banku o izvršenju naređenih mjera nadzora jer ako se ne kontrolira izvršenje mjere onda zaista ni njihovo donošenje nema pravog učinka. Isto tako smatramo da je dobro što Hrvatska narodna banka vodi registar institucija za platni promet koji se mora po zakonu redovito ažurirati i koji je javan i dostupan na internetskim stranicama. U posljednjoj glavi ovog zakona utvrđene su sankcije, odnosno novčane kazne za prekršitelje zakonskih odredbi, a s obzirom na njihovu visinu mislimo da se sudionici platnog prometa neće baš olako oglušiti u njegove odredbe. Na kraju smatramo da je izuzetno važno da zakon ide po hitnom postupku jer će biti potrebno donijeti više pravilnika, podzakonskih akata, a za to je potrebno vrijeme. Osim toga, na taj način mogu se izbjeći i eventualni potencijalni problemi prilikom implementacije i upotrebe i značenjem nove terminologije i to kroz pravodobno i sveobuhvatno informiranje i educiranje svih sudionika platnog prometa. Zbog svega navedenog kao što sam i u uvodu već rekla mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice predlažemo da se ovaj zakon prihvati po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras,

Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, kolege iz Ministarstva financija. Na početku ću reći da će Klub zastupnika SDP-a podržati ovaj zakon i smatramo da svako unapređenje na ovom području je korisno i da trebamo uskladiti stvari koje nas čekaju ulaskom u Europsku uniju. Kao što je poznato ovo je već takva treća hajmo reći promjena sustava platnog prometa. Prvo smo imali promjenu iz sustava, znači prije kada smo promijenili SDK u ZAP. Nakon toga smo sa ZAP-a išli na kreditne institucije da one mogu vršiti platni promet FINA-u i ovo je daljnja liberalizacija sustava. Kao što je već rečeno čeka nas još uskoro i još jedna reforma kada uđemo u platni sustav Ono što je bitno reći bez obzira što naravno podržavamo ovaj zakon, ali u Hrvatskoj je problem koji se najčešće javlja da uz kvalitetne zakone, uz institucije koje bi trebale raditi svoj posao imamo mnoge nepravilnosti, mnoge stvari koje nisu dobre. Evo danas je najsvježiji primjer gdje se desilo, ja bih rekao jedno prelijevanje novca iz firme, pranje novca u velikoj državnoj još uvijek pod državnom kontrolom ove tvrtke Podravci. Preko 65 milijuna kako se osnovano sumnja kuna je preko jedne druge tvrtke preliveno na Maltu i za taj novac su htjeli određena gospoda koji su danas i osumnjičenici kupiti dionice te iste tvrtke. Znači, imamo dobre zakone ali neke stvari nam prolaze koje nam možda ne bi trebale prolaziti. Smatramo da bi sumnjive transakcije koje se dešavaju pogotovo kada se radi o prelijevanju novca na strane račune što je u Podravci bio slučaj. 65 milijuna kuna su određeni ljudi iz Podravke pokušali transferirati preko Malte da bi kupili tu istu tvrtku. Na žalost nije spriječeno, a čak izgleda da nije ni provedena istraga da li je to prije nego što je pritisak javnosti i prije nego što je ta afera probila se preko preko sredstava javnog informiranja nisu bili provjereni navodi o čemu se tu upravo radi. Znači, moramo koristiti zakone da bi spriječili na žalost one stvari koje se ne bi smjele dešavati. Ono šta treba napomenuti kod ovog zakona da ima mnogo stvari u Hrvatskoj koje nisu specifične, koje su specifične samo za Hrvatsku. Znači govorimo o blokadi računa. Mi imamo poduzeća koja su dugi niz mjeseci, godinama u blokadi jer su ih neki sa svojim računima blokirali preko ovih institucija koje vrše platni promet, ali one najnormalnije funkcioniraju. One obavljaju svoja plaćanja putem kompenzacija funkcioniraju na način koji nije nigdje normalan u svijetu. A koliki je problem nelikvidnosti solventnosti danas u Hrvatskoj dovoljno govori podatak da je u kolovozu ovog mjeseca zabilježena rekordna nelikvidnost u Hrvatskoj od 2000. godine. Radi se otprilike oko 23, 24 milijarde kuna koje naravno nepodmirenih obveza koje opterećuju hrvatsko gospodarstvo. Radi se, da kažem koja je širina tog problema. Radi se o 23000 insolventnih pravnih osoba i još 34000 obrtnika. Radi se otprilike o 65000 zaposlenih u tim tvrtkama i obrtima koji nisu u sigurnosti da će primiti plaću. Radi se kao što sam rekao o 23 milijarde kuna. Na žalost, veliki udio nesolventnosti i nelikvidnosti u tom cijelom sustavu otpada na državu. Otprilike negdje desetak milijardi kuna kada se govori o državi i tvrtkama koje su pod njenom kontrolom. Ne bih tu isključio čak i tvrtke koje su nedavno privatizirane kao što je i INA, jer ipak država još uvijek ima veliki udio u INA-i i veliku mogućnost kontrole. Ne bih isključio ni Podravku gdje država preko svojih fondova i drugih institucija ima još uvijek najveći dio dionica. Znači, to su tvrtke koje država još uvijek kontrolira i koje na žalost sudjeluju velikim dijelom u nelikvidnosti. Na kraju naravno da treba riješiti još neka pitanja i šteta je što se zakon donosi tako, ja bih rekao u hitnom postupku, a da nismo riješili neka pitanja koja su sigurno ključna. Znači, prvo sam rekao pitanje blokade. Koliko dugo može biti netko u blokadi dok se ne pokrene stečaj itd. Isplata plaća. Svjedoci smo toga da se plaće najčešće isplaćuju a da se doprinosi i određena davanja državi ne isplaćuju, pa tako i država ima potraživanja otprilike oko 9 milijardi kuna za poreze i doprinose u ovoj nesolventnosti i nelikvidnosti. Znači, zašto se dopušta da se radnici na taj način potkradaju, odnosno da tvrtke ne uplaćuju kada isplaćuju plaće i doprinose preko banaka ne uplaćuju doprinose u mirovinske sustave, nego se dopusti samo da se plati dio obaveze prema radniku. Te tvrtke trebaju se disciplinirati i dovesti ih u red. Treba napraviti također i vidjeti koji su to prioriteti isplata, odnosno redoslijed plaćanja. Koje su obaveze prioritetne ako je tvrtka u takvoj situaciji da je već neko vrijeme blokirana. I naravno moramo definirati one situacije kada se neće provesti nalog za plaćanje. Rekao sam da smo tu trebali reagirati u ovom evidentnom kriminalu koji je danas i procesuiran, radi se o "Podravci", da smo trebali reagirati preko institucije ove države da se to već ranije ne dozvoli. Da nije moguće da država, odnosno da tvrtka, državna tvrtka "Podravka" pod upravom i pod najvećim utjecajem Vlade Republike Hrvatske na ovaj način dozvoli manipulaciju i da na ovaj način dozvoli krađu 65 milijuna kuna iz iz svoje imovine, odnosno novca sa svoga računa. Bez obzira na koji način on išao preko jedne tvrtke, druge tvrtke, treće tvrtke, ali to nije dozvoljivo, odnosno to treba spriječiti ubuduće boljom kontrolom i primjenom zakona koji su na snazi. I zato kažem SDP će podržati ovaj zakon i glasat će za da se on primijeni, ali tražimo da se ove neke stvari na osnovu toga zakona ubuduće bolje primjenjuju i da se na kraju krajeva onemogućuju kriminal koji se dešava, a svjedoci smo ga gotovo svakodnevno. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo kao što smo uvodno čuli ovaj zakonski prijedlog s konačnim prijedlogom zakona koji danas raspravljamo objedinjuje kako domaći platni promet, tako i inozemni platni promet, a istovremeno predstavlja i harmonizaciju u ovom dijelu sa europskom stečevinom. Da se podsjetimo prvi Zakon o platnom prometu u zemlji donesen je 1993. godine i on je predstavljao zakonsku podlogu za transformaciju platnog prometa Republike Hrvatske. Do travnja 2002. godine platni promet se obavljao u Zavodu za platni promet, da bi od travnja 2002. platni promet migrirao u poslovne banke, a financijska agencija kao pravni slijednik Zavoda za platni promet postala je zapravo samo razumije./… partner za obavljanje platnog prometa za banke. Gubitkom platnog prometa FINA, bolje reći država kao njezin vlasnik, nije uspjela iznaći nove poslove kojima bi kompenzirala izostanak prihoda platnog prometa, zbog čega FINA posljednjih godina bilježi velike financijske gubitke, a pred njezinim je zaposlenicima, a riječ je o zaista velikom broju zaposlenika, dakle riječ je o preko 4 i pol tisuće radnika, dakle pred njima stoji vrlo neizvjesna budućnost. E sad kad govorimo o neizvjesnoj budućnosti zaposlenika FINA-e vjerojatno bi se popravljanje dakle određeno popravljanje statusa FINA-e moglo otvoriti odredbom upravom ovog Zakona o platnom prometu koje predviđa uvođenje u platni sustav nove kategorije pružatelja usluga platnog prometa, tzv. institucija za platni promet. riječ je o trgovačkim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje će dobiti odobrenje od Hrvatske narodne banke za pružanje jedne ili više usluga platnog prometa i u zavisnosti od količine i vrste tih usluga koje će institucije za platni promet obavljati određena je i visina njihovog temeljnog kapitala koji se kreće od 150 tisuća do 1 milijun kuna. Ovdje je važno reći to da će se računi za plaćanje koje će voditi institucije za platni promet koristiti isključivo za platne transakcije, dakle oni neće imati karakter depozitnih računa. Kad to spominjem onda ne mogu ne podsjetiti da je osnovna zamjerka platnom prometu koji se obavljao u Zavodu za platni promet bila upravo ta da je tadašnja organizacija platnog prometa razdvajala račune od depozita. Računi sudionika platnog prometa vodili su se u ZAP-u, a sredstva na tim računima u depozitu banaka što se kvalificiralo neprirodnim, uz obrazloženje da je to, dakle takva organizacija otežavala bankama upravljanje njihovom likvidnošću i onemogućavalo praćenje novčanih tokova i likvidnosti samih njihovih deponenata. Nadalje, bankama je bilo uskraćeno obavljanje poslova platnog prometa što je, tako se tada smatralo, bio isključivo bankarski posao. Evo po ovom zakonskom prijedlogu koji se nalazi pred nama vidimo da su transakcijski računi odvojeni od depozitnih i da uz banke platni promet mogu obavljati i institucije za platni promet, dakle druge pravne osobe. Riječ je dakle o rješenju koje mi u Hrvatskoj dugo poznajemo, s tim da sada eto priznajemo da je to dobro rješenje zato što Europa kaže da je to dobro rješenje. Zakon o platnom prometu izuzetno je važan zakon jer je platni promet izuzetno važna funkcija za svaku zemlju i njezino gospodarstvo, i zato se slikovito često kaže da je platni promet zapravo financijski krvotok svake zemlje. A novac je roba i za njega važe zakoni, kao i za svaku drugu robu na tržištu, što ga je manje to je on vredniji, dakle to mu je veća vrijednost i zato je izuzetno važno da imamo efikasan platni promet koji će s manjom količinom novca obaviti više plaćanja. Platni promet kakvog znamo prije druge transformacije, dakle kakav se obavljao do kraja 2000. godine karakteriziralo je više od 500 tisuća transakcija dnevno obrađenih u realnom vremenu, iznimno visok stupanj zadovoljstva i klijenata i izrazito pozitivne ocjene domaćih i inozemnih institucija. Ja bih se usudila reći platni promet kakvoga poznajemo iz tih vremena bio je svojevrstan hrvatski brand. Ovo je vrlo komplicirana materija i zato nije dobro što se zakon donosi po hitnom postupku, bez obzira što se njegova primjena prolongira do 1. siječnja 2011. godine. Ovo tim više što on predstavlja daljnju liberalizaciju obavljanju platnog prometa u smislu uključivanja u nacionalni platni promet pružatelja platnih usluga iz država članica A mi u Hrvatskoj imamo loša iskustva s dosadašnjim fazama liberalizacije platnog prometa. Naime u Hrvatskoj liberalizacija prečesto završava kao anarhija. Kako je u dosadašnjoj transformaciji platnog prometa nekako usput izgubljena, o tome je već govorio kolega Maras, ili bolje reći potpuno je minorizirana obveza kontrole uplate zakonskih davanja, dakle poreza i doprinosa vezanih uz plaću. Pa sada imamo situaciju da poslodavci masovno isplaćuju plaće bez uplate tih zakonskih davanja. Naravno žrtve su uvijek radnici koji zbog neplaćenih doprinosa ili nemaju osigurano zdravstveno osiguranje ili pak kao posljedicu trpe male mirovine. Svoj doprinos takvoj praksi na žalost obilato daje i Porezna uprava, ja bih rekla i ministar financija koji vođen prvenstveno principom političkog klijentizma ili prolongira ili čak i oslobađa od plaćanja zakonskih obveza pojedine tvrtke pa tako imamo desetke tvrtki tvrtki koje godinama ne plaćaju obveze i nagomilale su ih u desecima milijuna kuna. Na taj način zapravo su se odgađale neke radikalne mjere koje su se trebale pokrenuti, pokrenuti, na primjer pokretanje stečajnog postupka, produžavala se agonija tih tvrtki do potpunog financijskog iscrpljivanja a zaraza neplaćanja zakonskih obveza proširila se sa takvih tvrtki na žalost na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Dalje tu je problem blokade žiro-računa i vođenja redoslijeda naplate zatim problem prikupljanja i objedinjavanja podataka o insolventnosti koji su po meni vrlo važni za analizu ekonomskih i financijskih tokova u zemlji. U ovom zakonskom prijedlogu o tim stvarima nema ni riječi. Istina prema važećoj uputi ministra financija banke su dužne dostavljati podatke o insolventnosti upravo Financijskoj agenciji koja ih onda objedinjava i distribuira, međutim ti podaci nisu cjeloviti i ne odražavaju ukupne razmjere insolventnosti koje zapravo izuzetno veliki problem u Hrvatskoj. FINA osigurava sama podatke o neplaćenim porezima i doprinosima, dok podataka o nepodmirenim međusobnim obvezama između poslovnih partnera uopće nema, jer poslovni partneri niti ne dostavljaju bankama takve naloge ako za izvršenje na računima nemaju pokrića iz razloga da si ne bi blokirali račun i time doveli u pitanje isplatu plaća ili neku drugu obvezu koja im je prioritetnija. Dakle, država uopće nema uvida u razmjere nepodmirenih naloga za plaćanje međusobnih obveza pa ne može niti poduzeti mjere za rješavanje problema eskalirajuće nelikvidnosti koja doslovno blokira Hrvatsko gospodarstvo. Možemo reći u Hrvatskoj nemamo sustav plaćanja nego sustav neplaćanja. Dakle, ovaj zakonski prijedlog je zapravo prepisana direktiva, ili ljepše rečeno potpuna harmonizacija s Europskom stečevinom i ovaj Zakonski prijedlog koji je prikladan pravno uređenim državama on na žalost ne uvažava u dovoljnoj mjeri Hrvatsku zbilju koja dramatično odstupa od europske

gospođo zastupnice zaista nije točno. Ne možete reći tako da se masovno ne plaćaju, to zaista nije točno, vi za takvu jednu izjavu morate imati dokaze a na ovaj način indirektno pozivate poduzetnike da ne plaćaju poreze i doprinose. Osim toga, što se tiče prisilne naplate vi ste bili na odboru kada je predstavnik Vlade rekao da je u proceduri donošenje novog Zakona o prisilnoj naplati, a ja imam ovdje zamolbu, odnosno mišljenje financijskih tvrtki tvrtki koje kažu pozitivno ocjenjujemo promjenu u zakonodavnoj regulativi u kojem se odvajaju poslovi prisilne naplate, kojom se odvajaju poslovi jer poslovi prisilne naplate ne predstavljaju primarnu djelatnost pružatelja usluga platnog prometa. Prema tome, financijske institucije sasvim drugačije govore od ovoga što ste vi danas govorili. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege. Nesumnjivo je da je platni promet jedan od najvažnijih elemenata i financijskog i gospodarskog sustava u cjelini. I ta važnost platnog prometa je konstanta s time da njegova važnost se posebno naglašava u ovom današnjem trenutku, u ovim današnjim vremenima ekonomske krize upravljanja, krize upravljanja, vremenima krize nadzora, vremenima krize poslovnog morala, vremenima krize usudio bih se čak kazati ekonomske znanosti, napose krize ekonomske prakse a i nedostatka jedne poslovne kulture. Posebice važno ako se zna sama definicija platnog prometa koja podrazumijeva plaćanja sva između pravnih i fizičkih osoba u svrhu podmirenja novčanih dugovanja ili naplate novčanih tražbina. Zato tijek novca je jedno od važnijih elemenata u borbi protiv kriminala i korupcije ali ono je i najefikasnije sredstvo u toj borbi, jer mnogočemu se može sakriti trag ali novcu nikada. Zato je iznimno važan i zakonski okvir, visoko kvalitetan zakonski okvir kojim se reguliraju pravila ponašanja na području platnog prometa a posebice kada je u pitanju jedinstvena pravila ponašanja na širem gospodarskom području u ovom slučaju Europske unije. Naglasio bih da je do sada bila zakonska regulativa prilično kvalitetna, počevši od nekadašnjeg SDK koji je vršio usluge domaćeg platnog prometa, kasnije ZAP-a sada FINA-e i kada je to prošireno na banke. Dakle imamo jedan konstantan dobar zakonski okvir koji se još i poboljšava. Zato podržavam ovaj Prijedlog zakona o platnom prometu jer se njime primjenjuju odredbe direktive Europske zajednice, uslugama platnog prometa a kojima se prvi put u Europskoj uniji reguliraju usluge platnog prometa i prvi put donose jedinstvena pravila ponašanja za cijelo europsko gospodarsko područje. Dobro je i što je predviđeno stupanje na snagu 1. siječnja 2011. godine jer ima dovoljno vremena za donijeti podzakonske akte ali i za otkloniti eventualne uočene nedostatke. Ovim Prijedlogom zakona o platnom prometu dana iznimna važnost i Hrvatskoj narodnoj banci i to je dobro posebice kada je u pitanju sustav nadzora, međutim, morao bih spomenuti da se na nekoliko mjesta kao zakonska odredba predviđa da Hrvatska narodna banka može nešto donijeti ili propisati, pa se time kao u članku 7. primjerice Izvješće o platnim uslugama daje diskrecijsko pravo Hrvatskoj narodnoj banci da može propisati obveznike, sadržaj i način i rokovi izvršavanja o platnim uslugama, mislim da bi bilo prihvatljivije rješenje da kaže se da Hrvatska narodna banka propisuje, ne da može propisivati onda bi to imalo snagu obveze a ne snagu diskrecijskog prava, ali neću podnositi amandmane nego samo evo jedan kao apel ubuduće da se nešto tako uzima u obzir. Isto tako napomenuo bih članak 9. iako je prijedlog zakonskog rješenja objektivan i nakana mu je jasna da ako pružatelj platnih usluga naplaćuje usluge iz stavka 2. ovog članka te naknade moraju biti primjerene u skladu sa stvarnim troškovima pružatelja platnih usluga. intencija je dobra, ali s obzirom na spoznaju da su poslovne banke ponajprije u Hrvatskoj najdomišljatije u naplati svojih usluga u cijeloj Europskoj uniji onda se evo izražavam jednu bojazan da će i tu biti domišljate pa da će možda pokušati iskoristiti poziciju naplatiti koju kunu i više od onoga što to su su stvarni troškovi. Kažem nemoguće je to sad zakonski regulirati drukčije, ali samo upozoravam na domišljatost različitih naknada vrsta kad je u pitanju naplata poslovnih banaka za njihove usluge. Imao sam priliku pročitati predloženi amandman kreditnih unija da se u institucije platnog prometa uvrste i kreditne unije u članku 5. stavak 1., točka 1. pa sam si malo dao truda razmisliti i o tomu moram kazati da taj prijedlog amandmana nije prihvatljiv i to iz nekoliko razloga. Zakonom o kreditnim unijama je predviđeno da kreditne unije ne obavljaju platni promet, pa samim Zakonom o kreditnim unijama se već onemogućava takva vrsta pružanja usluga. Isto tako dovoljno je naglasiti da je kreditna unija unija članova. Ona služi otprilike kao kasa uzajamne pomoći, zato one ne podliježu odredbama Narodne banke koje se odnose na kreditne institucije temeljem Zakona o kreditnim institucijama, nemaju obveze održavanja pričuve, nemaju obveze održavanja likvidnosti, nemaju obveze rezervacije, nemaju obveza održavanja adekvatnosti kapitala i zato ovo sa eventualnim prihvaćanjem ovakvog amandmana dobili bismo jedan hibrid koji drži depozite, platni promet, a što zapravo ostale institucije platnog prometa im je strogo zabranjeno i ne mogu tako raditi. I na kraju bih samo naglasio da sve ove probleme koji se iznose u svezi nelikvidnosti u hrvatskom gospodarstvu, čuli smo od Državnog tajnika dr. Marića da je u pripremi izrada prijedloga Zakona o prisilnoj naplati, pa evo osim podržavanja ovog prijedloga Zakona o platnom prometu podržavam i prijedlog izrade ovog zakona i sa nestrpljenjem očekujem da ga što prije izradite i da što prije stupi na snagu. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Uvaženi potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Pa evo na početku ja moram reći da je problem platnog prometa kao srce financijskog sustava, znači krvotoka financijskog sustava, problem s kojim se kroz povijest, a i sve više u novije vrijeme, Europska unija sa svojim regulativama, direktivama, zakonima pokušava na neki način obračunati, odnosno sniziti troškove poslovanja, transakcijske troškove koji nastaju pri platnom prometu. Ja moram izreći jedan podatak da su transakcijski troškovi na razini bruto društvenog proizvoda Europske unije, a vezani uz usluge platnog prometa uz sve troškove koji se proizvode, usporedivi u postocima. To je ogroman trošak za Europsku uniju i zbog toga sve direktive u tom smjeru u financijskom sektoru idu s time da se na neki način ti troškovi poslovanja učine što manjima, odnosno da se poslovanje u platnom prometu učini što fleksibilnijim. I stoga je i ovaj prijedlog zakona na neki način ono kako bi to trebalo izgledati u teoriji i priprema Hrvatske za Europsku uniju sa preko 160 članaka, sa jednom kompleksnom, a sve na tragu toga da bude poticano jednostavno i učinkovito izvršenje plaćanja kao i na kraju da jednog dana kada uđemo u euro zonu da budemo spremni. No međutim taj zakon je teorija u Hrvatskoj, a praksa će pokazati nešto sasvim drugo. Nama će naime donošenjem ovog zakona u prvo vrijeme neće biti manji troškovi poslovanja nego dapače, vjerojatno će se troškovi, znači zbog prilagodbe sa ovim zakonima, preliti na krajnje korisnike i troškovi poslovanja će biti veći, samih institucija koje obavljaju platni promet. Zakon je kompleksan, on u sebi sadrži puno pravilnika koje treba što prije donijeti i po onome na način koji se donose općenito i svi zakoni u u prilagodbi s Europskom unijom svjesni smo da će taj zakon vjerojatno kroz neko dogledno vrijeme morati doživjeti neke izmjene. Znači, to bi ja čak usudio se reći da je to i praksa postala ovog Doma, znači da se zakoni nedugo nakon što se donesu moraju podleći određenim izmjenama. Ono što se ja bojim, a da će se dogoditi pogotovo u prvom dijelu primjene ovog zakona je da će se troškovi poslovanja preliti na građane, preliti na krajnjeg korisnika u ovako teškoj gospodarskoj u ovako teškoj gospodarskoj situaciji, preliti na pravne osobe, na subjekte koji obavljaju svoja plaćanja svojih potraživanja i obaveza i na neki način to će još dodatno u ovom kratkom periodu imati dodatni efekt znači za hrvatsko gospodarstvo u troškovnom smislu. Platni promet je na neki način prilika da se spomene i sve češća nelikvidnost i sve veća nelikvidnost u hrvatskom financijskom sektoru koja je postala, nažalost, rekordna. Ja ću samo iznijeti jedan podatak. U odnosu na prošlu godinu sve nepodmirene obaveze su za 50% veće. To je ogroman broj. To je, mi s jedne strane se želimo uspoređivati s Europskom unijom, prihvatiti zakone i standarde, a s druge strane ne provoditi odluke u praksi koje Europska unija provodi. Tako je Europska unija rokove plaćanja među svojim članicama smanjila na 30 dana sa direktivom, dok su ti rokovi plaćanja kod nas idu i do godine dana. Glavni generatori nelikvidnosti su uz državu i neodgovorni pojedinci, neodgovorne tvrtke koje se tako ponašaju a čiji je broj zadnju godinu porastao i to je porastao za, znači broj znači broj npr. neinsolventnih pravnih osoba je porastao za 31%. Znači, ukupne nepodmirene obaveze su porasle za 50%. Ono što je bitno još reći u tim insolventnim, znači kod insolventnih pravnih osoba, kod insolventnih tvrtki je porastao za 50%. Znači iz godine u godinu sve više ljudi radi u insolventnim tvrtkama. To ugrožava radna mjesta i zato je u prošloj godini 48 tisuća ljudi ostalo bez posla. I u sljedećoj će godini ostati, ukoliko se nešto bitno ne promjeni. A način na koji se radi, pogotovo na koji se generira nelikvidnost, definitivno ne ide u tom smjeru. Dodat ću tome obrtnike. Kod pravnih obveza nepodmirene su obveze 18,6 milijardi kuna. Kod obrtnika te nepodmirene obveze su ukupno 4,66 milijardi kuna. Ako tome dodamo još i 9,2 milijarde kuna koje jednostavno firme nisu uplatile kroz doprinose u državi dolazimo do brojke od preko 30 milijardi kuna koje su blokirane u blokadi. Pretvoreno s projekcijom na bruto društveni proizvod, mi imamo situaciju da je 10% našeg bruto društvenog proizvoda blokirano, S njim ne možemo ništa i to je jedan od razloga zašto smo imali u prošloj godini imali pad od minus 7% i zašto su u ovoj godini najoptimističnije prognoze nam daju da ćemo da ćemo ostvariti gospodarski rast na bazi nule, odnosno da će Hrvatska u sljedećoj godini stagnirati. 10% našeg bruto društvenog proizvoda je zbog nelikvidnosti blokirano. I zbog je nužnost zakonodavaca svih nadležnih tijela Vlade da uredi ovo područje. I to je nešto na što stalno upozoravamo, no međutim to stalno izostaje. Ovaj zakon, Zakon o platnom prometu kao zakon kojim se usklađuje platni promet sa pravnom stečevinom Europske unije je onako kako bi to trebalo izgledati u teoriji. On će u kratkom vremenu povećati troškove poslovanja. No međutim, u hrvatskoj praksi je nešto sasvim drugo. Mi uzimamo zakone iz Europske unije, prepisujemo ih implementiramo ih u svoje zakonodavstvo, no isto tako dobru praksu one smjernice koje Europska unija provodi, rokove plaćanja, generatore gospodarskog rasta ne provodimo. U teoriji prepisujemo zakone u praksi ne provodimo što Europska unija donosi. Ni Europska unija ni SAD zemlje koje su na neki način i ucrtale i najbrže trasirale put izlaska iz recesije. I zato ćemo se u sljedećoj godini suočiti sa još ozbiljnijim problemima, nego s kojima smo se suočavali u ovoj. I zato će rast sljedeće godine biti na razni nule, a nelikvidnost koja je galopirajuća, ja moram reći i još jednom ću ponoviti, je zamrznula, blokirala 10% našeg društvenog proizvoda. Mi ne možemo narasta ako nam je 10% društvenog proizvoda blokirano. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt državni tajnik Zdravko Marić. Izvolite. sudjelovali u raspravi. Moram priznati, drago mi je čuti i od klubova i zastupnika da podržavaju ovaj Zakon o platnom prometu. Ono što smo rekli i što sam ja isto u uvodnoj riječi rekao, dakle jedna svojevrsna nadogradnja i sigurno najmanje jedna, odnosno dvije stepenice gore u funkcioniranju cijelog sustava. U tijeku rasprave dotaknuli ste se i pojedinih pitanja koja se zapravo ne reguliraju i nisu regulirana ovim zakonom, a nije niti predviđeno, nego ipak se s njima trebaju baviti zakoni poput stečajnog, Opće poreznog zakona i inih. Međutim, vrijedne komentare koje ste spomenuli, mi ćemo uzeti uzeti u obzir. Isto tako i ono što je uvaženi zastupnik Marić rekao vezano za ovaj prijedlog kreditnih unija, postoji zakon koji to regulira. Na ovom zakonu svi smo se složili koji je dosta kompleksan, radilo je puno ljudi, službi i Vlade i Hrvatske narodne banke i dodatni posao, još dodatni posao koji pred njih stoji u smislu podzakonskih akata. Međutim, ono isto tako što ste dobro prepoznali da pred samom praksom i provedbom ovog zakona stoji veliki posao. Zato i jesmo stavili stupanje na snagu sa 1. siječnja 2011. godine. Evo, hvala lijepo još jedanput. hvala.